Моля, народните представители, заемете местата си – пристъпваме към регистрация. Моля, режим на регистрация.

Продължаваме със следващата точка от Програмата за работа на Народното събрание:

Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на трима военнослужещи от Въоръжените сили на Република България със снаряжение и екипировка за участие в международно състезание за снайперисти в Израел в тренировъчен център на израелската армия за времето от 10 до 17 май 2019 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 9 май 2019 г. с вх. № 903 09 22 и е предоставено на Комисията по отбрана. становище на Комисията по здравеопазване по Проекта на решение за откриване на Медицински факултет в Бургас имате думата, уважаема госпожо Дариткова.

да приеме Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерския съвет на 18 април 2019 г.“ На свое редовно заседание, проведено на 9 май 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерския съвет на 18 април 2019 г. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, заместник-министърът на образованието и науката господин Петър Николов, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация професор доктор Петя Кабакчиева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други. Разглежданият Проект на решение беше представен от господин Петър Николов. Откриването на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, е по предложение на Академичния съвет на висшето училище и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект. Предвижда се в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ и професионално направление „Медицина“. Обучението ще се осъществява в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“. Академичният състав в новото звено ще се състои от 54 човека, разпределени в девет катедри, с което ще се осигурява изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование. За провеждането на клиничната практика на студентите Университетът е предвидил да сключи договор с Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ и Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас. Медицинския факултет ще се подготвят лекари за нуждите на региона и страната, за системата на спешна медицинска помощ, извънболнична и болнична медицинска помощ, както и за нуждите на други структури на националната система за здравеопазване. писмено становище, представено на вниманието на членовете на Комисията, министърът на здравеопазването изразява подкрепа за Проекта на решение. От представените статистически данни става ясно, че общата численост на лекарите страната нараства през последните години, като за 2017 г. осигуреността с лекари достига 42,7 на 10 000 души, при среден европейски показател за 2017 г. – 35,1 на 10 000 души. Особеност са регионалните диспропорции на осигуреността на лекари в страната – в някои области тя е два пъти по-ниска от тази в други области. Осигуреността с лекари в Югоизточния район на България варира от 28,9 до 32,5 на 10 000 души, което е под средния показател за страната. тази връзка, с откриването на Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, се цели да се постигне преодоляване на регионалните диспропорции на разпределението на лекарите. В хода на дискусията председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация професор Кабакчиева посочи, че Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, е осигурил много добра материална база за обучението на студентите и допълни, че в момента тече процедура по акредитация на специалност „Медицина“. В съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование Народното събрание с решение открива филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: без „против“, „въздържал се“ 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за откриване на Медицински факултет Благодаря. Бихте ли представили Проекта за решение? „Проект! РЕШЕНИЕ за откриване на медицински факултет в структурата на Университет „проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: Открива Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалността от регулираните професии „Медицина“ от област на висше образование „Здравеопазване и спорт“ и професионално направление „Медицина“

„ДОКЛАД относно Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерския съвет на 18 април 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по образованието и науката обсъди горепосочения проект. На заседанието присъстваха Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, и Ангелина Ламбрева – директор на дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката. От името на вносителя Проектът за решение бе представен от министър Красимир Вълчев. Предложението за откриване на Медицински факултет се внася на основание чл. 9, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно Протокол № 3 от 7 февруари 2019 г. от заседание на Акредитационния съвет. Проектът на решение предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“ и професионално направление 7.1. „Медицина“. Академичният състав в звеното ще се състои от 67 преподаватели, разпределени в девет катедри, 70% от лекционните курсове ще се водят от хабилитирани преподаватели, с което се осигурява съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование. Университетът разполага с необходимата материално-техническа база.

подкрепа на Проекта на решение за откриване на Медицински факултет се изказа госпожа Ася Пеева. Тя подчерта, че с откриването на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ще се подготвят лекари за нуждите на региона, за който има установен дефицит на медицински кадри. Във връзка с решението на Съвета на ректорите за мораториум върху разкриването на нови структури в системата на висшето образование госпожа Милена Дамянова отбеляза, този Проект на решение, както и Проектът на решение за откриване на Висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ показват, че има необходимост от механизъм с по-голяма гъвкавост. Министър Красимир Вълчев отговори, че в тази връзка се извършва процес на оптимизация на броя на приеманите за обучение студенти в отделните професионални направления, но по отношение на медицинските кадри има търсене на пазара на труда. Той уточни, че се обсъжда създаването на карта на мрежата от структури на висшето образование, която да установи предела на насищане в отделните професионални направления. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с единодушен резултат от 13 гласа „за“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,

защото на всички ни е известно какви регионални диспропорции има относно наситеността с медицински кадри. За нас е много важно,

Искрено се надявам, че по този начин ще привлечем още повече хора. Знаете какви са проблемите, които имаме в намирането на кадри в „Спешна помощ“.

и при наличието на 54 човека академичен състав – подготвени и хабилитирани лица, които са готови да работят с децата. Говорих с колеги, които са били в Акредитационната комисия, те казаха, че е едно прекрасно място за обучение.

Уважаема госпожо Василева, имате думата за изказване.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 за Решение за създаването на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. То е силно подкрепяно от бургаската общественост и значимо не само за града и областта, но и за целия регион. Откриването на такъв факултет в Бургас е израз на приоритетната подкрепа за развитието на образованието и достъпа до висококачествена и високоспециализирана медицинска грижа. Определя се и от спецификата на региона – Бургас се развива изключително динамично през последните години. В област Бургас живеят над 5,8% от населението на страната, а през активния летен сезон ежегодно в региона пребивават над 2 милиона туристи. Тук работят и хиляди българи от други краища на страната. Вътрешната трудова миграция, свързана с активния сезон по крайбрежието, е предизвикателство пред всички сфери, включително и здравеопазването. Тези и много други фактори определят важното и отговорно място на здравеопазването в региона и поставят въпроса за готовността на здравната мрежа за действия, включително и при непредвидени ситуации. Структурата на лечебната мрежа в населените места по Черноморието е съобразена с броя на постоянното население и потенциала на лечебните заведения и не може в пълна степен да отговори на повишеното търсене на медицински услуги през летния сезон. Наблюдава се недостиг на медицински персонал, особено на квалифицирани лекари специалисти. Новият факултет е част от решението на този въпрос. Създаването на Факултет по медицина ще допринесе за това младите хора от Югоизточния регион да могат да учат медицина в близост до родните си места, а тази децентрализация ще спомогне на новозавършилите лекари да практикуват и останат да работят в своя град, да лекуват своите близки, да градят тук професионалната си, а и академична кариера. Необходимостта е налице, но също толкова важно е, че Бургас е готов за създаването на Медицински факултет. Естественото място за развитие на образование по медицина е Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, а база за подобно обучение – болницата с най-голямо държавно участие „УМБАЛ – Бургас“ АД, както и някои от общинските и частни лечебни заведения, които вече са акредитирани като университетски. Университетът разполага със съвременна материална база, която е в съответствие с държавните изисквания за високо качество на обучението. С подкрепата на общината е изграден нов корпус със специализирани зали и лаборатории – всичко необходимо за едно модерно обучение. Учебното заведение има създадени традиции в подготовката на професионалисти по здравни грижи. Тук и сега се обучават акушерки, медицински сестри, рехабилитатори. Новият факултет има осигурен преподавателски състав. Заслугата на местната власт и на кмета Димитър Николов е огромна както в съдействието за изграждане на материално-техническата инфраструктура, така и в подпомагането на настоящи и бъдещи преподаватели и тяхното битово устройване в града. Имаме уверението, че община Бургас ще бъде верен партньор на Факултета и през следващите години. Уважаеми колеги, 10-годишни усилия предшестват днешния ден. Ние, народните представители от ГЕРБ, подкрепяме предложението за създаване на Медицински факултет в структурата на университета „Проф. д-р Асен Златаров“, защото сме убедени в общодържавната полза от това начинание. То е в синхрон с политиката за надграждане в областта на образованието и извеждането му като изключителен приоритет. Благодарим на правителството за предприетите стъпки, за да стигнем до гласуване днес, което ще бъде в полза за целия Югоизточен регион, както и за усилията на всички тези, които доведоха процеса до този етап. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.) Реплики? Няма. Изказвания? Имате думата за изказване, уважаеми господин Симеонов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Групата на „Обединени патриоти“ също ще подкрепи единодушно – надявам се, сигурен съм, че ще бъде така това отдавна наболяло решение. Естествено, причината не е само това, че едно от най-големите провинциални лобита в Четиридесет и четвърто народно събрание е от Бургас, в това число и колегите от ГЕРБ (шум и реплики), но защото тази необходимост действително е много стара, тя трябва да бъде покрита. Освен аргументите, които изложи уважаемата ми съгражданка госпожа Василева, има и един друг много сериозен аргумент. По стечение на обстоятелствата в последните десетилетия Бургаска област се превърна в болницата на още две области – Сливен и Ямбол. Това са фактите! Има едно естествено търсене на медицински услуги от гледна точка на по-големия капацитет, на по-големите възможности на Бургаска област и от съседните области, така че този контингент или този потенциален брой на пациенти, който е обслужван, е значително по-голям от броя на евентуалните потенциални пациенти през лятото. Тогава те стават някъде около два милиона, но всичко това предопределя, че Бургас е редно да се превърне в един сериозен медицински център, който няма как да съществува без съответния факултет за предклинична медицинска за предклинична медицинска дейност. Подкрепяме с огромно удоволствие и адмирираме това предложение за решение.

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Проектът за решение беше представен пред Вас от доктор Дариткова. Ще го гласуваме така, както беше представен. Моля, гласувайте.

Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.